predstavnikom Agencije za telekomunikacije zbog odlaska na put pa bi evo otvorio raspravu o četvrtoj točki dnevnog reda - Programsko i financijsko Izvješće Hrvatskog olimpijskog odbora

Želi li predlagatelj dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora gospodin Zlatko Mateša. Izvolite. **Mateša, Zlatko** Gospodine dopredsjedniče, dame i gospodo. Prvo zahvaljujem vam mogućnosti da zamijenimo ove točke. Želim vam u samo nekoliko riječi opisati izvješće koje je pred vama. Izvješće se sastoji od nekoliko dijelova temeljeno na aktivnostima Hrvatskog olimpijskog odbora. U prvom dijelu ono se sastoji od pregleda športskih dostignuća. Vidite po svim pokazateljima da je protekla športska godina bila izuzetno uspješna za hrvatske športašice i športaše i nadam se da će tako ostati i u drugoj godini. Drugi dio se odnosi na čitav niz programa koji se vode sa strane i od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Prvi program je program olimpijskih igara. Znano vam je da smo prošle godine imali Olimpijske igre u Torinu, zimske, da je Hrvatska se uvrstila u alpskom skijanju i prema osvojenim medaljama u sami gornji dio europskih država. Što se pak tiče priprema za Ljetne olimpijske igre u Pekingu mogu vas izvijestiti da pripreme teku u redu, bez ikakvih problema. Većina logističkih stvari je već riješena, a i broj kandidatkinja i kandidata i svakog dana u dan raste s obzirom na dobru formu naših športaša. Program nacionalnih športskih saveza vodi se u Hrvatskom olimpijskom odboru temeljem nastupa na međunarodnim natjecanjima. On je vidite iz financijskog iskaza u prošloj godini u cijelosti financiran. Nismo imali nikakvog problema u odvijanju tog programa. Potom slijede programi poticanja športa lokalne razine, a posebno vam želim skrenuti pozornost između tih programa lokalnog športa na program koji smo razvili u suradnji sa Hrvatskom lutrijom, na program razvoja športa na otocima, program razvoja športa u krajevima koji su bili u ratu razoreni i posebni potprogrami za Vukovar i za Knin. Svi ti programi se uredno odvijaju i imamo u okviru tih programa imamo vrlo, vrlo lijepe rezultate i priznanja od strane naših lokalnih zajednica. Posebni programi koji se vode u Hrvatskom olimpijskom odboru su oni koji se odnose na rad trenera i na brigu o mladim športašicama i športašima. U programu koji se tiče mladih športašica i športaša mogu vas izvijestiti da je u protekloj godini u tom programu bilo 103 športašice i športaša. Rekao bih sve ono što predstavlja značajniji potencijal hrvatskog športa je obuhvaćeno tim programom, a u programu stručnog rada trenera bilo je 51 trener osim gospodina Slavena Bilića svi naši vrhunski treneri, svi naši izbornici su ujedno i korisnici tog programa i svi oni koji rade sa mladim, nacionalnim selekcijama. Slijedeći dio izvješća se odnosi na kontrolu poslovanja. Kontrola se sastoji od tri dijela. Vidite u izvješću da jedan dio se odnosi na internu kontrolu, drugi dio na komercijalnu reviziju, a treći dio na Državnu reviziju i četvrti dio odnosi se na primjenu standarda ISO 9001 koji je Hrvatski olimpijski odbor jedan od rijetkih nevladinih organizacija koje imaju takav standard. I peti dio odnosi se na financijsko poslovanje. Ako pogledate prihodovnu stranu vidite da su prihodi ostvareni u većem iznosu od planiranih, a rashodovnu stranu da su rashodi ostvareni u manjem iznosu od predviđenih. Prema tome, da smo mi profitabilna organizacija imali bi uvjetno rečeno dobit. Ovako se višak sredstava koristi za poticanje športa mladih naraštaja. Dakle, pretvara se u nove programe, u nove korisnike. Evo gospodine dopredsjedniče, to je ukratko sadržaj ovog izvješća. Ja se nadam da ste s njim zadovoljni i da ćete ga podržati. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Želi li izvjestitelj odbora? Ne. Otvaram raspravu. Predstavnik Vlade želi li? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba SDP-a gospođa zastupnica Biserka Perman. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine predsjedniče Hrvatskog olimpijskog odbora, državni tajniče, kolegice i kolege. Ne mogu početi raspravu o ovom izvješću, a da se prethodno još jednom ne prisjetim i čestitam Janici i Ivici Kostelić na sjajnim dometima na igrama dvadesete Zimske olimpijade u Torinu prošle godine jer su ti dosezi dali pečat i medaljama svih ostalih sportaša u prošloj godini, pa i onih koji su manje medijski praćeni, ali zato nisu manje vrijedni ni osvojeni sa manje truda i zalaganja i na koje sam osobno posebno osjetljiva jer i sama dolazim iz jednog od takvih sportova koje se neopravdano naziva malim sportovima. Zato želim istaknuti svjetska zlata kajakaša Emila Milihrama, reprezentativaca nambudista, ribolovca Stefana Stevka, plivača Duje Draganje i svih drugih osvajača ukupno osvojenih 442 svjetska i europska odličja u svim uzrasnim kategorijama. Čestitam im svima u ime Kluba SDP-a još jednom. da se vratim na samo izvješće. Želim odmah na početku izraziti zadovoljstvo kvalitetom ovog izvješća koje je u odnosu na izvješće iz ranijih godina izrazito podignuta. No, to samo po sebi ne bi bilo važno kad i rad Hrvatskog olimpijskog odbora ne bi bio značajno kvalitetno popravljen o čemu svjedoči i nekoliko važnih činjenica. Prvo, dobiven certifikat ISO 9001 hiljade za unapređenje sustava upravljanja kvalitetom na poticanju i razvoju sporta u Hrvatskoj, stvaranju uvjeta za vrhunsko sportsko sportsko stvaralaštvo i predstavljanje sportskih postignuća u inozemstvu sa važenjem do ožujka 2009. godine na čemu čestitam svima onima u Hrvatskom olimpijskom odboru koji su dali svoj doprinos u ostvarenju ovog certifikata sa nadom da da će u narednim godinama zadržati potreban nivo kvalitete kako bi se istekom važenja certifikat mogao obnoviti. Drugo na čemu čestitam je i financijski izvještaj koji pokazuje pozitivan saldo za gotovo 6 milijuna kuna što je do prije nekoliko godina bio nedostižan san. I na kraju izvješće revizora koje pokazuje da su financijski izvještaji prikazani objektivno i realno čime su otklonjeni nedostaci i nepravilnosti ranijih godina. No, ipak moram istaknuti nekoliko detalja koji bi se u budućem radu Hrvatskog olimpijskog odbora mogli još popraviti. Što se tiče statusa sportaša još uvijek nije postignuta zadovoljavajuća dinamika donošenja rješenja o kategorizaciji pa su od 2 hiljade 407 zahtjeva u ovu godinu prenesa 173 neriješena. Kako je u našem društvu relativno mali broj građana obuhvaćen aktivnostima sportske rekreacije 10 voditelja i animatora sportsko-rekreacijskih aktivnosti koji su u 2006. godini osposobljeni u suradnji sa Hrvatskom olimpijskom akademijom je puno puno premali da bi se broj građana uključenih u sportsku rekreaciju bitno povećao. Čini mi se da u okviru zajedničkih programa Hrvatskog olimpijskog odbora i lokalnih sportskih zajednica negdje nastaje kratki spoj. Konačna informacija i kriteriji vrlo često ne dolaze do klubova, odnosno onih koji imaju i provode programe pa ova sredstva ostaju nedovoljno iskorištena ili posve neiskorištena. Zbog toga bi bilo dobro da se svi pravilnici i odluke pojedinih tijela i organa Hrvatskog olimpijskog odbora u cijelosti objave na web stranicama HOO-a, a ne samo neki kako bi bili dostupniji širem krugu zainteresiranih subjekata bez dodatnih posrednika u nacionalnim savezima ili lokalnim sportskim zajednicama. Primjerice objavljen je pravilnik o kategorizaciji ali nisu objavljeni kriteriji na web-u. programi zdravstvene zaštite, što se programu zdravstvene zaštite svode uglavnom na edukaciju manjeg broja sportskih radnika i aktivista, jer jer novi Zakon o sportu, kao ni Zakon o zdravstvenoj zaštiti nisu dali prostor za zdravstvenu zaštitu sportaša putem specijaliziranih sportskih ambulanti u sustavu primarne zdravstvene zaštite, nego se pregledi i dalje provode u skupim privatnim ordinacijama, vrlo često nedovoljno kvalitetno opremljenim sa osobljem neadekvatne kvalifikacije, što je posebno izraženo u manjim sredinama. Navedeno je da zdravstvenim pregledima obuhvaćeno 184 sportaša među kojima i 50 olimpijskih kandidata. Ovdje se nameće pitanje zašto je obuhvaćeno samo 50 potencijalnih olimpijaca kad ih ukupno ima 90. Kao i po kojim kriterijima sportaši, kao i po kojim su kriterijima sportaši uzimani za preglede i iz kojih sportova. Mislim da bi bilo dobro i to pojasniti i u buduće navesti u izvješću. U poglavlje doping kontrole uvršteni su drugi i četvrti odlomak vjerojatno greškom jer oni ne spadaju u to poglavlje, ali spominje se veliki doprinos Zdravstvene komisije Hrvatskog olimpijskog odbora u poticanju ideje o utemeljenju Hrvatskog instituta za sportsku medicinu. Nažalost trud je bio veliki, među ostalima i moj, jer sam upravo na tu temu podnijela amandman pri donošenju Zakona o sportu, ali kao što je poznato on nije usvojen i sportaši su i dalje jedna od zdravstveno najugroženijih kategorija društva. Nejasno je kako je i zašto u okviru individualnih programa posebne skrbi o mladima atletika svrstana u pojedinačne i u ekipne sportove. kad se navodi podaci o broju ostvarenih plasmana mladih sportaša bilo bi dobro da je naveden ukupan broj sudionika, pri tome mislim na nacije i pojedince po sportovima i kategorijama kako bi se vidjela stvarna vrijednost ostvarenih rezultata. Poznato je naime da u nekim sportovima ima jako puno kategorija i disciplina, primjer su za to borilački sportovi, a unutar pojedine kategorije ili discipline ima svega nekoliko natjecatelja pa onda prvo mjesto recimo od 5 natjecatelja nije isto što i prvo mjesto između 150 natjecatelja. Nadalje, evidentno je da su individualni programi posebne skrbi o mladima dali puno bolje rezultate u individualnim sportovima, što je i logično, jer su programom obuhvaćeni najperspektivniji pojedinci. Za razliku od ekipnih sportova gdje unutar ekipa ima i boljih i slabijih igrača. U programu angažiranja trenera vidljivo je da je programom obuhvaćen 51 trener iz 29 sportova. No mislim da bi program trebalo proširiti i na ostale sportove, a da za pojedinu kategoriju budu obuhvaćena po dva trenera, za mušku i žensku ekipu, što se posebno odnosi na sportove sa manjom financijskom snagom koji sami sebi ne mogu osigurati dodatna sredstva za stručni rad. Poznato je da su potrebe uvijek veće u mogućnosti, od mogućnosti ali možda bi se moglo razmisliti o prepolavljanju iznosa da se naknada za jednog trenera podijeli na dva, što je još uvijek puno više nego ako se radi, ako trener radi potpuno bez naknade. Poglavlje zajedničkih programskih zadaća spominje i inicijativu Kluba olimpijaca i Vijeća Hrvatskog olimpijskog odbora kojim osvajači, kojim bi osvajači olimpijskih medalja stekli pravo na stalne mjesečne naknade, a vrhunski sportaši pravo na povoljnije zapošljavanje uz pomoć države. Svakako je za pohvaliti jedna takva inicijativa. Ali nikako ne smijemo dopustiti da profesionalni sportaši sa enormnim prihodima i zaradama u odnosu na primanja građana ti isti građani mjesečno dodatno financiraju. Primjerice neprihvatljivo je da jedan dugogodišnji vrhunski tenisač, profesionalac sa prijavljenim boravištem u Monaku kako bi izbjegao porez u Republici Hrvatskoj uz svoje stotine, tisuće ili milijune što zarađenih što sponzorskih eura dobiva iz džepa hrvatskih građana dodatnih jednu ili dvije prosječne plaće, i to neovisno o godinama starosti, materijalnom stanju, visini prihoda ili natjecateljskom statusu. Osim toga neprihvatljivo je da se takav prijedlog odnosi samo na olimpijske sportove. Pitanje je što je sa osvajačima svjetskih medalja i rekorda, čak i višestrukim iz neolimpijkih sportova koji koji se također natječu na svjetskoj razini u istoj konkurenciji kao i olimpijci. Ili nositeljima svjetskih medalja iz olimpijskih sportova koji su sticajem okolnosti, koji sticajem okolnosti nisu imali prilike sudjelovati na olimpijskim igrama. Mi u klubu SDP-a podržavamo inicijativu da se riješe egzistencijalna pitanja sportaša nakon aktivne sportske karijere, ali svakako vodeći računa o vrhunskim sportašima iz svih sportova i prije svega vodeći računa o njihovom materijalnom statusu. Ovom prigodom želim spomenuti i svjetske programe u okviru olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta među kojima svoje mjesto ima i program nacionalnih tečajeva za sportske administratore. Naime, nejasno je što će biti s obukom kandidata za direktore nacionalnih tečajeva, odnosno načinom kako će dobiti licencu. Prema mojim saznanjima čini se da bi kandidat za direktora sam trebao osmisliti tečaj na vlastitu unaprijed zadanu temu pa nakon provedenog tečaja dobiti licencu, što je vrlo upitno po meni. Iako se projektirao novi jedinstveni informacijski sustav Hrvatskog olimpijskog odbora i njegovih članica koji je trebao biti završen do travnja ove godine još uvijek nema zadovoljavajuće baze podataka, kao ni koordinacije među pojedinim službama HOO-a pa se nadam da će i to u najskorije vrijeme biti ostvareno. ovom prilikom želim posebno pohvaliti projekt "Karijera nakon karijere" koji se odnosi na sustav izobrazbe kategoriziranih sportaša za zanimanja u Hrvatskoj i u Europi. Primjerice europska računalna diploma kojim je obuhvaćeno 348 sportaša. Ipak mi se čini da bi trebalo učiniti dodatne napore kako bi stupanje realizacije bio veći, odnosno veći broj sportaša i završio edukaciju možda putem pripremnih tečajeva u najvećim županijskim, odnosno regionalnim centrima kao i omogućavanjem edukacije u sljedećem stupnju onima koji su završili osnovni stupanj. Tu prije svega mislim na europsku računalnu diplomu. Svakako treba spomenuti i monografiju na putu olimpizma kao posebno izdanje povodom 15 godina od osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora. Na žalost iako su u njoj zastupljeni svi olimpijski i neolimpijski sportovi ona ne sadrži niti jednu jedinu sliku sportaša ili priredbe iz neolimpijskih sportova što smatram neprimjerenim s obzirom na uspjehe neolimpijskih sportova. Za razliku od toga neki olimpijci sa ne baš velikim brojem odličja neopravdano su dobili prostora sa više slike preko cijele stranice pa se stiče dojam da drugih sportova u Hrvatskoj i nema, da se broj i veličina njihovih slika malo smanjila moglo se na istom broju stranica naći mjesta i za pokoji prizor ili sportaša iz neolimpijskih sportova. Čini mi se da je premalo učinjeno na povećanju medijske prisutnosti i prostora ostalih sportova u odnosu na loptačke te nekoliko pojedinačnih olimpijskih sportova. Oni su tek ponekom crticom prisutni u pisanim medijima i to uglavnom lokalnim, a u elektroničkim medijima najčešće nema vijesti ni o svjetskim dosezima. Nasuprot tome puni su nam ekrani NBA lige ili prvenstva nogometnih velesila. Hrvatski olimpijski odbor bi trebao učiniti više na približavanju manje znanih sportova široj javnosti, prije svega kroz ciljane tematske emisije u elektroničkim medijima. Hrvatska olimpijska akademija svojim je djelovanjem u potpunosti opravdala cilj svog postojanja i treba nastojati proširiti programe edukacije na sve sportove u skladu sa odredbama Zakona o sportu i potrebama pojedine sportske grane. Pohvalno je također što je Hrvatski olimpijski odbor prepoznao potrebu za poticanje sporta na otocima i to čini iz vlastitih sredstava s obzirom na činjenicu da je taj program u državnom proračunu, iako samo kao pilot projekt na žalost već u samom startu odmah napušten. I na kraju riječ, dvije o financijskom izvješću. Vidljivo je da Hrvatski olimpijski odbor uspješno podiže prihode uglavnom kroz poslovnu suradnju sa sponzorskim firmama, vlastitim prihodima, marketingom i prihodima od igara na sreću. Žalosno je međutim da su sredstva iz državnog proračuna svake godine realno manja iako su nominalno na istoj razini od 30 milijuna kao i '99. godine, no kad uzmemo u obzir da je državni proračun narastao za više od dva i pol puta u odnosu na '99., a da su sredstva za javne potrebe u sportu rebalansom proračuna u 2006. smanjena za više od 6 milijuna kuna ili čak 21% jasno je koliko ova Vlada drži do sporta i do sportskih uspjeha. Nešto se pokušava popraviti stihijskim nagrađivanjem pojedinih velikih uspjeha, ali to nema stvarnog učinka na sport u cjelini, zato bi bilo nužno utvrditi minimalni postotak izdvajanja za sport iz državnog i lokalnih proračuna kako bi sport imao sustavne preduvjete za daljnji razvoj i o tome sam podnijela amandman prilikom donošenja Zakona o sportu, ali ni on na žalost nije prihvaćen pa nam ostaju stihijske mjere gašenja požara. I da zaključim, klub SDP-a će podržati ovo izvješće uz napomenu da se uzmu u obzir iznesene primjedbe u budućem radu Hrvatskog olimpijskog odbora i da ih u skoroj budućnosti bude čim manje. Hvala lijepo.

Hvala vam izuzetna dostignuća u sportu, pa je rekla uvažena kolegica da se ne zna tko dobija i koja prava. Lijepo piše u prijedlogu kluba hrvatskih olimpijaca tko ima ta prava i koliko godina i šta mora sve ispuniti, koje uvjete da bi imao pravo ako to Vlada Republike Hrvatske usvoji, a ja se nadam da će usvojiti jer je ovoj Vladi u interesu da poboljša situaciju u hrvatskom sportu. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** U ime kluba HDZ-a, gospodin zastupnik Franjo Arapović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, pozdravljam predsjednika Olimpijskog odbora gospodina Matešu, gospodina …/Govornik se kolegice i kolege zastupnici. Pa mi u klubu HDZ-a smo raspravili i samim tim što je jedan veliki broj zastupnika je na Odboru za obitelj, mladež i šport pa smo i tu imali priliku razgovarati o ovome izvješću i mi bi voljeli da sva izvješća u ovaj Dom dođu kao što je ovo izvješće koje je upravo pred svima nama, da bude jedan primjer kako se radi i kakva trebaju izvješća dolaziti u ovaj Visoki dom, prema tome ja vam čestitam gospodine predsjedniče na ovako kvalitetnom izvješću. Samo kad bi otvorili jednu stranicu na početku, stranica broj tri kad se vidi povećanje medalja zlatnih, srebrnih, brončanih od 1. do 8. brončanih, od 1. do 8. mjesta i te, koliko je to povećanje. Mislim da možemo krenuti od ove pretpostavke da ovoliko medalja osvojiti, a maloprije se kolegica govorila da je loše financiranje. Znači ovo je čisti dokaz da novac je jako bitan, a po pitanju športa jako teško se može s novcima nešto puno više učiniti, s tim sigurno da se može neke stvari premostiti, ali rezultat u športu napraviti ne može se sa novcima, nego isključivo sustavnim radom. Zato imamo po prvi put u Hrvatskoj državi prvi hrvatski Zakon o športu koji je dobio sve pohvale, osim nekih ljudi kojima ništa što Vlada Republike Hrvatske napravi nije dobro, apa tako ni ovaj Zakon o športu. Mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smo imali možda jedan mali prijedlog koji bi sigurno, koji će sigurno naići na plodno tlo što se tiče zdravstvene zaštite športaša. Pa evo mi iz kluba predlažemo da u dogovoru s vama gospodine predsjedniče osnujemo Hrvatski institut športske medicine jer sigurno da doktora i medicinskog medicinskog osoblja u športu u zadnje vrijeme je sve manje i manje jer nismo imali, nemamo taj institut od kud ćemo vući te doktore da bi i uspješno izvršavali svoj zadatak, zadaće u športu, a to je da se spriječi i prevencija ozljeda. Maloprije je kolegica prije mene rekla da je, da su sportaši, pardon, ispričavam se, da se napravi prevencija, točno. Maloprije je kolegica rekla da da su sportaši, nešto jako ružno, da su na vodećem mjestu po lošoj zaštiti, da su najviše izloženi. Pa ja se ne bih složio. Svaka nacionalna selekcija ima najmanje dva doktora i fizioterapeuta, a svaki klub u Hrvatskoj ima više od dva doktora jer na svakoj utakmici vidite dva doktora i kad se ide na put ima ih još više. Tako da je s te strane pokriveno. A i samo bavljenje športom je jedan predznak da što se kaže u zdravom tijelu, zdrav duh, a tu je šport sigurno vodeći. Tako mislim da bi se moglo razmisliti predsjedniče, o ovoj Institutu za sportsku medicinu. A po pitanju financija, mislim nema se tu šta dodati. Ovdje je napravljena i revizija, što i vaš u samom Olimpijskom odboru, što i državna revizija. I čestitao bi vam na jednome kako se sa malo novaca može napraviti puno. Još na kraju, klub HDZ-a će podržati ovo izvješće. I mislim da dati prijedlog da i ostala izvješća budu ovako kvalitetna. Hvala lijepa. Hvala. Jedan ispravak, gospođa Perman. Izvolite! Možda se to odnosi na tzv. velike sportove, na tzv. odnosno u muškim klubovima, ali je činjenica definitivno da u malim sportovima ni u jednom savezu, ni u jednom klubu ne postoji liječnik. I ostali su sportovi. Rekao si u svim sportovima. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Pa evo, tijekom 2006. godine hrvatski sportaški još jedanput su dokazali da na najbolji mogući način prezentiraju Hrvatsku u čitavom svijetu. Dobili smo zlatne i srebrne medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Torinu, Janica i Ivica Kostelić, svjetskog i europskog prvaka u plivanja Duje Draganje i Aleksej Puninski, pobjednike Kupa nacija u tenisu za muške, prvake Europe u vaterpolu "Jug", svjetsku viceprvakinju u skoku u vis u dvorani Blanku Vlašić, naši su sportaši ostvarili izvanredne rezultate i osvojili medalje u boksu, karateu, tea kwan doou, jedrenju, veslanju, streličarstvu, boćanju, gimnastici, skijanju, tenisu i mnogim drugim sportovima. Pojavila se nova hrvatska vaterpolo organizacija s novim izbornikom i sjajnim rezultatima. Vrhunske rezultate ostvarili su naši sportaši invalidi. Mogli bi nabrajati još puno jako sjajnih rezultata i imena ali i brojke dovoljno govore. Uz tri olimpijske medalje naši su sportaši u 2006. godini osvojili 170 medalja na svjetskim prvenstvima, 109 medalja na svjetskim kupovima, 94 medalje na europskim prvenstvima i 27 medalja na europskim kupovima. U ime kluba HNS-a odmah na početku rasprave po ovoj točci želimo iskazati zadovoljstvo podnijetim Izvješćem Hrvatskog olimpijskog odbora kao i potporu radu Hrvatskog olimpijskog odbora u budućnosti. protekle dvije godine od kad je u Hrvatskom olimpijskom odboru došlo do bitno kvalitetnijih personalnih i strukturalnih promjena, vidljivo je da Hrvatski olimpijski odbor posluje sve bolje, da se potreba sportaša i nacionalnih saveza posvećuje maksimalna pozornost i da se cijelo promišljanje sporta stavlja na jednu puno višu, kvalitetniju razinu, razinu koja promišlja o budućnosti. Konačno je Hrvatski olimpijski odbor u funkciji sportaša, više ne službi za običnu distribuciju novca i nije sam sebi svrha. Novom ulogom Hrvatskog olimpijskog odbora promijenjeno je čitavo okruženje u kojem djeluje olimpijska obitelj u Hrvatskoj, ali sve to ne bi bilo dostatno da se dolaskom novih ljudi posao u Hrvatskom olimpijskom odboru nije počeo raditi na potpuno drugačiji, bolji i kvalitetniji način. Za razliku od prije nekoliko godina nacionalni sportski savezi imaju puno bitniju ulogu, uvažavaju se njihovi prijedlozi, velika se pozornost posvećuje programima poticanja sporta u lokalnim sredinama, statusnim pitanjima sportaša, sportu mladih, sportskoj rekreaciji građana i sportu za sve, zdravstvenoj zaštiti sportaša, zaštiti od dopinga te ono što je kod prijašnjih struktura bilo gotovo nemoguće iz godine u godinu se povećavaju vlastita sredstva Hrvatskoj olimpijskog odbora, sredstva ostvarena iz marketinških aktivnosti. Sve to kada se kvalitetno posloži i kada se posla prihvate ljudi koji imaju znanja, obrazovanja i stručnosti rezultira i još kvalitetnijim rezultatima sportaša, mnoštvo medalje i dobrih plasmana na najvećim sportskim i europskim natjecanjima, Ono što je uočljivo iz ovog izvješća je da konstantno od 2004. godine povećavaju sredstva potrebna za programe nacionalnih sportskih saveza. I što je važno napomenuti potrebna sredstva osiguravaju se na vrijeme i isplaćuju u rokovima, a što je izuzetno bitno, savezima radi pravodobne pripreme za izvršavanje planova i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Ono što smatramo da je vrlo hrabro, a takva nastojanja svakako treba podržati je plan Hrvatskog olimpijskog odbora da u sljedećem četverogodišnjem razdoblju udio vlastitih sredstava kroz marketinške aktivnosti podigne do 25% od ukupnih sredstava koja godišnje ima za svoj rad. Stvaranje Hrvatskog olimpijskog odbora kao jakog i uspješnog a nadasve odgovornog sportskog tijela u Republici Hrvatskoj uz kojeg gospodarski subjekti mogu izgrađivati i vlastiti imidž svakako je za podržati i za takvim načinom rada trebali bi se povesti i mnogi drugi segmenti društvenog i gospodarskog života u Da je planirana strategija već i u početku razdoblja postigla svoj uspjeh pokazuje i pregled marketinških ugovora koje Hrvatski olimpijski odbor ostvaruje u 2006. godini kao i povećanje vlastitih sredstava u toj istoj godini. Isto tako želimo pohvaliti i sustav informatizacije ne samo Hrvatskog olimpijskog odbora kao institucije nego i čitavog sustava sporta koji je u tijeku, budući da ćemo na taj način još više ubrzati, modernizirati i osuvremeniti čitav segment sporta, te olakšati sportašima obavljanje njihovih svakodnevnih aktivnosti. Ono što nas treba ipak brinuti u ovoj priči je 20% smanjenje planiranih sredstava koje Hrvatski olimpijski odbor dobiva kao redovna sredstva za svoje programe iz državnog proračuna, odnosno rebalans proračuna koji svoje rupe pokriva i na način da sredstva predviđena za sport oduzme sa stavke Hrvatskog olimpijskog odbora. Nije nam jasna ta logika državne vlasti koja uspješnim djelatnostima kao što je sport oduzima planirana sredstva zato da bi se pokrile neke svoje krive procjene. Nasuprot tome smatramo da bi da bi državni proračun trebao biti mnogo pravedniji prema sportu i sportašima, odnosno da bi se svake godine iz proračuna trebalo izdvajati više sredstava namijenjenih sportu. Sport i sportaši su ulaganje u budućnost, najbolja promocija Hrvatske i njenih građana. A s obzirom da to ova Vlada nije uvidjela, HNS-ova će Vlada na čelu s Radimirom Čačićem to svakako znati prepoznati i podržati.

slučajno izostavio nabrajajući sve one koji su osvojili odličja u prošloj godini najbolju mladu selekciju Republike Hrvatske, to je kadetska reprezentacija u rukometu igrači rođeni '88. godine i mlađi koji su europski prvaci a između ostalog imaju najboljeg mladog igrača Europe i najboljeg mladog golmana Europe. Prema tome, to su mladi ljudi pred kojima je svijetla budućnost i našao sam za shodno da tu nepravdu i ispravimo evo i ovom prilikom. I želim uspjeha na svjetskom prvenstvu koje je za dva mjeseca u Emiratima.

hrvatskih športašica i športaša. uz vašu pomoć, pomoć Vlade da oni mogu funkcionirati. Želim vas isto tako zamoliti za jednu ovakvu potporu jedinstvenosti jer ja znam da u ovoj dvorani svi vole sport. Olimpijske igre su pred nama, manje od 450 dana nas dijeli do Pekinga. Ako bude ovakva potpora s vaše strane kakva je bila izvješću nadam se da ćemo biti svi zadovoljni. Hvala vam lijepo.